Mødet er åbnet. Fra statsministeren har jeg modtaget brev om, at det efter statsministerens indstilling ved kongelig resolution den 11. august 2020 blev bestemt, at ledelsen af de under Udlændinge- og Integrationsministeriet hørende forretninger fra og med den 17. august 2020 til og med den 27. september 2020 overdrages til boligminister Kaare Dybvad Bek. Meddelelsen vil fremgå af www.folketingstidende.dk Det første punkt på dagsordenen er: 1) 2. behandling af lovforslag nr. L 207: Forslag til lov om ændring af lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler, SU-loven og lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension. (Førtidig udbetaling Der er stillet ændringsforslag, og hr. Lars Boje Mathiesen har bedt om ordet. alle 5 uger af de her feriepenge kom tilbage til borgerne, det er borgernes penge, og vi havde også gerne set, at de var skattefri. Det er der ikke et flertal for. Vi havde et forslag, som blev stemt ned i udvalget,

Tak for det. Der er ikke nogen, der har bedt om en kort bemærkning. Jeg skal høre, om der er flere, der ønsker at udtale sig. Da det ikke er tilfældet, er forhandlingen sluttet, og vi går til afstemning. Kl. 13:01 Afstemning Fjerde næstformand (Trine Torp): Ønskes De er vedtaget. Hvis ikke afstemning begæres, betragter jeg ændringsforslag nr. 3 af et mindretal (DF), tiltrådt af et mindretal (NB), som forkastet. Det er forkastet. Hvis ikke afstemning begæres, betragter jeg ændringsforslag nr. 4 af et mindretal (NB), tiltrådt af et mindretal (DF og LA), som forkastet. Det er forkastet. Herefter er ændringsforslag nr. 5, stillet og tiltrådt af de samme mindretal, bortfaldet. Hvis ikke afstemning begæres, betragter jeg ændringsforslag nr. 6 af et mindretal (NB), tiltrådt af et mindretal (DF), som forkastet. Det er forkastet. Ønskes afstemning om ændringsforslag nr. 7-10, tiltrådt af udvalget? De er vedtaget. Hvis ikke afstemning begæres, betragter jeg ændringsforslag nr. 14 uden for betænkningen af Lars Boje Mathiesen (NB) som forkastet. Det er forkastet. Herefter er ændringsforslag nr. 12 og 13 uden for betænkningen, stillet af Lars Boje Mathiesen (NB), bortfaldet.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 Det sidste punkt på dagsordenen er: 2) 2. behandling af lovforslag nr. L 208: Forslag til lov om engangstilskud til modtagere af forsørgelsesydelser. Af beskæftigelsesministeren (Peter Hummelgaard). (Fremsættelse

Hvis ikke afstemning begæres, betragter jeg ændringsforslag nr. 4 af et mindretal (NB), tiltrådt af et mindretal (DF) som forkastet. Det er forkastet.